на Парламента за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 71. Процедурните правила се състоят в следното: първо, министър-председателят представя доклада за участието на Република България в Европейския съюз през предходното председателство и задачите на Република България по време на текущото председателство. Изслушват се изказвания от името на парламентарните групи – по един народен представител в рамките до десет минути, и един независим представител в рамките на до пет минути. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент България могат да се изказват при условията по т. 2, тоест по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент – в рамките до десет минути, и един независим член на Европейския парламент – в рамките до пет минути.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги народни представители! На прага сме на един дебат за онова, което е станало в държавата през последните шест месеца по време на Кипърското председателство. Добре е българските граждани да чуят това, което става в залата и това, което ще каже министър-председателят, и докладът, който ни беше раздаден и който ще бъде изнесен в залата, да бъде чут

Обратно становище? Няма. Поставям на гласуване направеното предложение.

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! В изпълнение на чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внесох Доклад за развитието на приоритетните за Република България теми и досиетата по време на Кипърското председателство в Съвета на Европейския съюз – юли-декември 2012 г., и основните приоритети по време на Ирландското председателство – януари-юни 2013 г. Искам да акцентирам на следните части от него. Първо, за преговорите по многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. Те бяха проведени в изключително трудни условия, породени от финансово-икономическата криза в Европа и от разклатеното доверие към Европейския съюз. Въпреки тези сериозни предизвикателства на последното заседание на Европейския съвет в резултат от проявената решителност и компромис от страна на всички държави членки постигнахме политическо решение за бюджета на Европейския съюз през следващия програмен период. За България резултатът е добър. За следващия програмен период договорихме страната ни да получи над 15 млрд. 400 млн. евро, въпреки намаляването на общия бюджет на Европейския съюз спрямо предложението на Европейската комисия. съкращаване на общия бюджет за кохезионна политика за периода 2014-2020 г. с около 23 млрд. евро спрямо периода 2007-2013 г., България е една от малкото държави членки, които ще получат повече средства в сравнение с настоящия програмен период по линия на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Постижение е и запазването на дела на европейското съфинансиране в проектите, изпълнявани по линия на кохезионната политика. При общото намаляване на бюджета за общата селскостопанска политика, България се очаква да получи повече средства за директните плащания и за развитие на селските райони в сравнение с настоящия програмен период. допълнение, за безопасно извеждане от експлоатация на ядрените блокове в АЕЦ „Козлодуй”, България ще получи европейско финансиране в размер на 260 млн. евро, което е със 75 млн. евро повече от първоначалното предложение на Европейската комисия. Важно е да се отчете, че постигнатият резултат дава основание да се работи за осигуряване на европейското финансиране на този дългосрочен процес и след 2020 г. В новата многогодишна финансова рамка България ще получи над 12 млрд. евро нетен приход от Европейския съюз. От разликата между средствата, които получава, и тези, които внася в бюджета на Европейския съюз

Знаете, че през последните години ежегодно беше намалявана годишната квота за България и Румъния, която поставяше в изключително тежко положение риболовния сектор в България. Положихме усилия, изразходвахме огромен ресурс, за да осигурим адекватен контрол, обучение на нашите инспектори и обучение на рибарите за повишаване на културата им на спазване на правилата. Благодарение на тези наши усилия успяхме да запазим квотата за улов на калкан за нивата 2012 г., въпреки предложението на Европейската комисия за намаляване. Другият акцент, върху който искам да привлека вниманието Ви, е свързан с цялостния процес на разработване на националните позиции по законодателните предложения на Европейската комисия. България има ясно изградена и добре функционираща система, в която са разписани и компетенциите на всички участващи институции, работещи по въпросите на Европейския съюз. През отчетния период обемът на работата, която се осъществи в рамките на координационния механизъм, се увеличи чувствително заради амбициозния дневен ред на Европейския съюз и интензивния преговорен процес. При предходното докладване имаше критики, че въпросите за Европейския съюз и за неговото функциониране са малко познати на българското общество. За да доближим повече европейската тема до гражданите, както и да повишим информираността за участие на България в процеса на вземане на решения, проведохме редица инициативи, в това число по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2012 г. Една от кампаниите беше Седмицата „Европа – България”. В рамките на една седмица всяка една от 28-те областни администрации съвместно със Съюза на народните читалища проведе множество информационни и културни инициативи с европейска насоченост в по-малките градове и села,

Проведени бяха редица публични дискусии във връзка с важни за Европа и за нас теми. Тази кампания се прие много добре от обществото и през тази година ще бъде продължена. Приветстваме и инициативата на Народното събрание за провеждане на публични дебати и европейски разговори в парламента. Считаме, че чрез тях се ангажират българските граждани в активен и пряк диалог с Народното събрание по най-актуалните въпроси от дневния ред на Европа и българското членство в Европейския съюз. По отношение на започналото вече Ирландско председателство в своята програма Ирландия извежда на преден план три ключови области, по които ще работи усилено през първата половина на 2013 г.: Устойчиво възстановяване, ориентирано към хората – икономически растеж и заетост. Целта е устойчива стабилност, като се започне от необходимото обновяване на икономическото управление в Европа. - Инвестиции в растеж и заетост и европейски ресурси. Внимание към законодателството в областта на вътрешния пазар, по-конкретно за насърчаване на цифровата икономика и мерки, насочени към малките и средни предприятия като източник на растеж и заетост с най-висок потенциал. Европа и светът: взаимноизгодни ангажименти с европейските партньори. Целта е насърчаване на търговията, отваряне на нови пазари, създаване на нови възможности за предприемачество, което да способства за растеж и заетост и продължаване процеса на разширяване. През първия месец на вече започнало Ирландско председателство на Съвета на Европейския съюз за нас приоритетни бяха преговорите по Многогодишната финансова рамка. Работихме конструктивно за постигане на споразумението по рамката, като отстоявахме националните приоритети. Продължаваме да работим за ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, както и за подготовката на новите програмни документи за следващия период. Предприемаме мерки за постигане на икономически растеж и заетост. Ще продължим активно да участваме в преговорния процес със страните – кандидатки за членство, съобразно приетите принципи и условия на политиката за разширяване на Европейския съюз и спецификите на националния ни интерес. Не на последно място, през тази година ще работим интензивно за приемане на решение за присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство във възможно най-кратък срок и най-вече за промяна на позицията на държавите членки, които все още изразяват резерви във връзка с нашето присъединяване. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Оценявам като добро и успешно сътрудничеството с Народното събрание през отчетния период. То позволи своевременно приемане на национално законодателство за привеждането му в съответствие с европейското. Това е изключително важно за избягването на процедури за нарушение срещу България от страна на Европейската комисия. Бих искал да благодаря и на нашите евродепутати за тяхната активна работа. Искам да Ви уверя, че българското правителство ще продължи да информира Народното събрание за дебатите за бъдещото развитие на Съюза, както и за позициите, които България отстоява в съответствие с националните приоритети. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин премиер. Уважаеми народни представители, очаквам заявки от Ваша страна за изказвания – по един народен представител от името на парламентарна група.

Уважаема госпожо председател, господин председател, господин министър, уважаеми колеги! За пореден път Българският парламент дава трибуна за дискусия по най-важните теми от европейския дневен ред. Народното събрание, особено след Лисабонския договор и представените от него механизми за взаимодействие с европейските институции, все по-тясно си сътрудничи с правителството в отстояване на националния интерес на ниво Европейски съюз. Именно в това се крие смисълът на тези шестмесечни отчети, които изготвя Министерският съвет за дейността си по европейските въпроси. Искам да заявя пред Вас, че България успя да запази стабилността си по време на криза и в политически, и в икономически, и във финансов аспект. Между другото това е един исторически прецедент. България направи анализ на постигнатото чрез кохезионната политика и по този начин защити исканията си за следващия програмен период. България има държави партньори и имаше държави партньори в преговорите по Многогодишната финансова рамка. България има административен капацитет за преговори на ниво Европейски съюз. Въпреки че финализирането на преговорния процес по Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. бе сред основните задачи на Кипърското председателство, дискусиите продължиха и в рамките на настоящото Ирландско председателство.

България е държавата членка с най-висок дял европейско финансиране като процент от своя брутен национален доход за следващия програмен период. Нетната стойност на европейските средства, които България ще получи за 2014-2020 г., възлиза на повече от 12 млрд. евро, в условията на първия в историята намален спрямо предходните бюджети на Европейския съюз. Приемането на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. с тези параметри е предпоставка за запазване на дългосрочната стабилност, устойчивото регионално развитие на страната и постигането на ускорен икономически растеж. Споразумението за МФР нарежда България сред четирите страни членки, които запазват размера на финансирането по линия на кохезионната политика. Ние успешно защитихме позицията, че кохезионната политика следва да се разглежда не просто като политика на Европейския съюз, а като договорен ангажимент и една от най-съществените цели на Европейския съюз. Разполагайки с достатъчно средства за структурни реформи, страната има шанс да осъществи процеса на догонване спрямо средните европейски показатели за икономическо развитие и стандарт на живот. Началото на Кипърското председателство съвпада с разглеждането в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на проекта на Закон за ратифициране на Решение на Европейския съвет за изменение на чл. 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Изменението е част от предприетите мерки от Европейския съюз за справяне с кризата в Еврозоната и има връзка с Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, подписан от държавите-членки от Еврозоната. Този механизъм ще замени временния Европейски механизъм за финансова стабилност. Задействането на механизма се предвижда да става само при абсолютна необходимост, а отпускането на финансова помощ да се обвързва с конкретни условия. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че България следва да подкрепи колективните усилия за стабилизиране на еврото и преодоляване на дълговата криза. Ратификацията на чл. 136 се тълкува като принципна подкрепа, от която към момента не произтичат финансови ангажименти за държавата ни, защото не принадлежи към Еврозоната и съответно не е страна по Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Най-същественото увеличение – преминавам в друга сфера – на европейското финансиране за България с новата Многогодишната финансова рамка е по линия на директните плащания към земеделските производители 185 евро/хектар. За сравнение други държави, съпоставими с България, получават едва 140-150 евро/хектар, а към 2020 г. българските плащания ще нараснат до 230 евро/хектар съпоставка около 200 евро/хектар при други държави членки. С други думи, тази важна цел в преговорите е изпълнена. За енергетиката получаваме 260 млн. евро за извеждане от експлоатация на блоковете в АЕЦ „Козлодуй”, като към страната ни има поет ангажимент за допълнително финансиране след 2020 г. По време на Кипърското председателство пред страната ни остана приоритетът за членство в Шенгенското пространство. В началото на месец юли 2012 г. по време на традиционното изслушване на посланиците от държавите членки, председателстващи Европейския съвет на ротационен принцип, отново беше заявена подкрепа за приемането на България в Шенген и включването на този приоритет в дневния ред на Европейския съюз. Посещението на наша делегация в Холандия преди два дни потвърди положителната нагласа на държава, която традиционно не ни подкрепяше досега в присъединяването ни към Шенген. Представената информация, че България продължава да засилва сигурността на външните граници като прилага най-добри практики за контрол и наблюдение, както и напредъка в областта на законодателството, ни дава увереност за скорошно присъединяване към Шенгенското пространство. Общо взето това са основните приоритети. Благодаря.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

Твърде закъсняла е тази дискусия, защото Парламентът се поставя пред свършен факт – правителството нещо е договорило. След повече от два месеца отсъствие в Българския парламент най-сетне господин Борисов се появява... (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Точно така е! За да сведе на Народното събрание ангажиментите, които това правителство е поело за следващите две. Естествено водещата тема е свързана с договарянето на следващата финансова рамка или на бюджета на Европейския съюз за 2014-2020 г. г. Чухме едва ли не триумфални изявления след Европейския съвет, сега чухме повторението им. Само че как стоят нещата реално?

от десетилетия насам има реално намаление на средствата на европейския бюджет и България се е съгласила с това. Не знам защо, защото не отговаря на нашите интереси. Всички казват – криза било! Точно по време на тази криза, когато националните правителства са принудени да съкращават много разходи, в това число инвестиционни, европейският бюджет би трябвало, както е заявил Европейският парламент, да има повече собствени приходи и това е основния инвестиционен инструмент за създаване на икономически растеж и работни места. Въпреки това консервативният подход само за орязване на разходите очевидно надделя и българското правителство е част от този подход. Още по-тревожното е, че всъщност от тези 960 млрд. евро, които са разходи, реалната гарантирана сума на разплащания е само 908 млрд. евро – това са 52 млрд. евро дупка. По същество се създава реална предпоставка всяка година бюджетът на Европейския съюз и на всяка държава, в това число България, да бъде застрашен, да не бъдат осребрени разходи, направени по европейските фондове. Нали същото се случи миналата година – в края на годината, когато до последния момент не се знаеше дали ще бъдат преведени няколкостотин милиона от Европейския съюз? Това е реалността. Структурата на бюджета също не отговаря на целите, които самият Европейски съюз е поставил. Каква Стратегия 2020 при такова орязване? Ограничават се възможностите и за екологична политика и за много други цели, които са наши, в това число. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Понеже виждам, че тук не се интересувате от европейския бюджет като цяло, ще Ви кажа какво е договорено и какво не е договорено за България, за да бъда ясен. Първо, общата рамка, която е договорена, специално за кохезионната политика, е същата каквато е била договорена през 2006 г. За кохезия – 7 млрд. евро.

Знаете ли колко е инфлацията в България за този период – над 30%. Това е реално намаление за кохезионна политика от гледна точка на обема дейности, строителство, които могат да бъдат свършени с тези пари.

ние сме приели редица условия, които могат допълнително да затруднят използването на средствата за България. Най-неприемливи са макроикономическите условия, които това правителство настояваше да бъдат приети, защото тяхното прилагане означава, че при сериозен растеж на икономиката, при големи външни инвестиции, заради съпътстващия ги внос и търговски дисбаланси и дисбаланси по текущата сметка ще трябва да избираме дали да усвояваме европейски пари, или да стимулираме инвестиции. Такава е рамката, такива са правилата, за които господин Дянков настояваше. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) И не ми подвиквайте, защото това са факти, има такъв реален риск! Най-голямата гордост на това правителство е земеделската политика и увеличението с 2 млрд. евро и общата сума от 7 и половина милиарда евро. Само че, уважаеми дами и господа, практически нищо допълнително не сте договорили, защото увеличенията за плащанията на единица площ са договорени преди 2007 г. (Реплики от ГЕРБ.) Да, така е по договор, че всяка година нарастват плащанията за българските фермери до 2016 г., за да се доближат

Казвайте поне истината! (Реплики от ГЕРБ.) Да, добре че имаше друго правителство, което можеше да води преговори и да отстоява национални позиции. Нещо повече, заради въвеждане на допълнителни условия и програми, които са включени в тази сметка, реалната сума на единица площ може да бъде по-малка, отколкото е заявена от Вас, и това трябва да го знаят българските фермери. Изобщо не говоря за липса на каквато и да било национална политика към земеделието, което да компенсира това, че и до 2016, дори до 2019-2020 г. българските фермери ще получават по-малко европейски пари. Вие не ги компенсирате по никакъв начин. Отрязахте тотално националните доплащания. Така ли е? Така е! И още два елемента, които ясно показват, че правителството не умее да води преговори и да отстоява позиции. Господин Борисов заяви, че кохезионната политика е най-важната. Нали така? Това Ви е приоритетът, не научни изследвания, не нещо друго. Какво се оказа? Освен общата рамка има списък от допълнителни средства за по-изостанали региони, които се отпускат на определен брой страни, при това много голям. Ще Ви кажа какви са. За Унгария

да дойде в Парламента преди да ходи в Брюксел, да заеме национална позиция и да извоюваме пари за най-изостаналата в кохезионно отношение страна в Европейския съюз – България. Кои са най-изостаналата страна и най-изостаналият регион – Северозападният и цяла Северна България! Искам да попитам защо България липсва от този списък? Чехия я нямаше, и Германия я нямаше, но го договориха допълнително на последната фаза – на последната финална права. Нищо не сте договорили от тези допълнителни средства. Нищо няма Нищо няма в този допълнителен списък за кохезия чрез структурните фондове. И последно, фондовете за АЕЦ „Козлодуй”. Нали самото правителство заяви, че са му необходими ефективно 450 млн. евро, а получихте 260 милиона – двойно по-малко, отколкото самите сте заявили. И се гордеете, че има увеличение с предишния вариант. Да, има увеличение, но е недостатъчно,

да отстоява националните интереси и само се вкара в това положение, защото не дойде в парламента, за да получи – и щеше да получи, национална позиция и да каже, че без определени условия няма да подкрепим този бюджет. (Реплика от ГЕРБ.) Затова получавате това, което Ви е дадено – колкото да не е без хич.

Уважаема госпожо председател, господин премиер, господин министър, уважаеми дами и господа! Налице е рецесия в Европейския съюз. В условия на рецесия финансовата рамка 2014-2020 г. е взето решение за намаляване на бюджета на Европейския съюз. За нас от Синята коалиция това е стратегическа грешка, защото когато една икономика, в случая европейската, е тръгнала надолу, намаляването на бюджета, който би помогнал за промяна на цикъла, а именно да бъде облекчен този спад и да бъдат потърсени стимули за растеж, е сериозна грешка. Именно затова нито ние от Синята коалиция, нито нашите евродепутати могат да застанат зад такъв подход. Да, този подход идва от Европейския съюз, доколкото опасенията на по-големите страни са, че в тази рецесия те не могат да отделят средства за по-сериозен бюджет. Но истината е друга, истината е, че те така ще попречат и на себе си, ще попречат и на нас. В спад имаш нужда от стимули за растеж, имаш нужда от по-голям бюджет, който да бъде насочен към инвестиции. Това е грешката, която сега допуска Европейският съюз от прекалени опасения за собствената си сигурност. Но тези опасения ще се обърнат срещу тях и срещу нас, колеги, и тук ролята на България трябваше и трябва да бъде тези страхове да бъдат преодолени, защото ролята на бюджета на Европейския съюз е именно тази – да промени цикъла, да промени посоката, така го възприемете – да обърне спада в растеж или поне да го омекоти. Вместо това ще постигне точно обратния ефект – още по-голям спад заради липса на инвестиционни разходи, идващи от европейския бюджет. Извън това, колеги, има няколко конкретни въпроса, които ние от Синята коалиция бихме искали да поставим пред Вас. На първо място, това е енергийната ефективност. Колеги, налице са протести. Хората излязоха да протестират с основание, заради високите сметки. А отговорът е енергийна ефективност – саниране на сградите, нова дограма, топлоизолация. Има повече възможности в следващата финансова рамка, които трябва да се използват. Така може да се отговори на очакването на обществото за намаляване на сметките за ток и парно. Това е един огромен потенциал, който сега трябва да бъде развит и тук държавата трябва да участва с конкретни планове как тази схема да заработи и да се задейства. Това е много важен приоритет, който трябва да бъде приоритет на правителството и на всички партии от Народното събрание в този и в следващия парламент. Ключов момент, хората питат: „Как да ни паднат сметките?” Ами, така могат да Ви паднат сметките – с енергийна ефективност между 30 и 50%. 50%. Ние от Синята коалиция имаме подозрения, че хората, които искат да строят „Белене”, не искат енергийна ефективност. Защото една добре направена енергийна ефективност ще спести колкото цялото „Белене” и ще покаже, че няма нужда от такъв проект. Но това трябва да бъде категоричен приоритет, уважаеми господин премиер на България, в следващия програмен период. Сега това трябва да стартира и да се направи всички панелни блокове в България трябва да бъдат санирани. Това е напълно изпълнима цел, която трябва да ни обедини и всички да застанем зад нея категорично. Не е важно само колко пари ще дойдат в България, още по-важното е, колеги, как се харчат те. Ние от Синята коалиция настояваме за следното много важно нещо срещу всеки разход, срещу всеки проект да пише каква заетост осигурява. Не е важно просто едни пари да бъдат изхарчени, всеки може да ги изхарчи. Това се е видяло – всеки може да изхарчи едни пари, важно е какъв е ефектът след тях. Европейските фондове трябва да бъдат насочени в сфери, осигуряващи заетост, и то постоянна заетост. Защото безработицата, колеги, се оформя като основен икономически проблем на България и трябва да започнем да мерим всеки един проект, не просто колко милиона има там – десетки, стотици или колкото било там, а колко работни места и каква заплата осигуряват – 10, 20, 30, 100, 1000 и така нататък. Това трябва да променим като подход и да бъдат финансирани проектите, които носят най-голяма заетост в условията на криза и нарастваща безработица, особено в Северозападна България, където положението става критично. Неслучайно Ви призовах тази седмица всеки народен представител да отиде поне за малко и да види как живеят хората в Лом

Казваме, че трябва да се влезе във валутно-курсовия механизъм, в който може да се престои брой години, които ние всички трябва да преценим – това е общо решение, но това ни обвързва към спазване на критериите за финансова стабилност, първо. И второ, ще бъде знак, че България напредва.

За да поемем истински по този път, трябва да влезем в „ERM ІІ”, там да предстоим толкова години, колкото е необходимо – казва се най-малко две, а можем да престоим повече, но влизайки в „ERM вече България ще бъде гледана по друг начин. Тъй като ние не извървяваме стъпки на стабилност, не показваме развитие, това ще бъде важна стъпка, която можем да предприемем, за която няма дискусия в България в момента. Възприемете това мое изказване като призив от страна на Синята коалиция дискусията да започне и по тази тема. На следващо място, колеги, електронно правителство във времена, в които в Сингапур вече в много от училищата не ползват учебници, а ползват таблети, във времена, в които електронните услуги трябва да се случват от разстояние, именно финансовата рамка е повод отново да говорим по този въпрос. Защото България купува компютри, харчи пари, но няма резултати. Ако искаме българската икономика да тръгне напред, уважаеми колеги, електронното правителство трябва да бъде много важен приоритет в тази финансова рамка да вземем най-добрите практики, най-доброто от Европейския съюз, да го приложим в България и то да се случи. В противен случай остават само разходите и обещанията, но няма конкретни резултати. И най-накрая, колеги, има нещо особено важно: и сегашното мнозинство спечелиха последните избори с ясно обещание за догонване на европейските доходи. Истината е, че догонване няма. А също толкова вярно е, че трябва да има! За да има, трябва да растем по-бързо от Европейския съюз, за да ги догоним. За да догониш някой, трябва да си по-бърз от него. Аз не съм видял в живота да догониш някого, ако си по-бавен от него, както е в момента. Ние сме по-бавни, тоест изоставаме. Като си по-бавен, изоставаш, като си по-бърз, догонваш. Затова национален приоритет за всички политически сили трябва да бъде бързият икономически растеж. Европейските фондове трябва да бъдат използвани именно за това и трябва да се търси този ефект. Знаете ли, ако имам основен упрек към ГЕРБ, той е, че в техния мандат не че не бяха достигнати европейските доходи, естествено, че не бяха достигнати, но няма сближаване, няма посока на догонване. Това е ключовият проблем, който поставяме ние от Синята коалиция. В следващия финансов период това трябва да бъде основната цел – да сближаваме разстоянието, да става то все по-късо, за да могат доходите в България да растат и условията на живот да се подобряват,

Убеден съм, ние от Синята коалиция вярваме, че при подходящо поставени цели тези приоритети могат да бъдат изпълнени. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин премиер, господин министър, уважаеми господин европейски депутат, дами и господа народни представители! Днес обсъждаме поредния доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по времето на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода юли – декември 2012 г. и основните приоритети по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, януари – юни 2013 г. Искам да започна с това, че докладът включва доста голям брой досиета. Това е в резултат на усилената работа, която се провежда в Европейския съюз. Нормално е да се водят преговори по всички основни направления, но ще кажа отново, за съжаление

да води балансирани преговори. Достатъчно е да се види как са отразени отделните досиета в доклада. Имаме досиета, по които имаме позиции, имаме досиета, по които нямаме позиции страна, която няма позиции. Имаме досиета, по които изразяваме становище, че е хубаво да изчакаме, какво?! Имаме досиета, по които въобще не става дума какво имаме намерение да правим. Това е първото впечатление, което се налага от доклада и съжалявам, че ми се налага да го повтарям. Точно преди шест месеца съм казала същото по отношение на доклада по предходното председателство. И тогава съм обърнала внимание, че това се дължи на дебалансиран административен капацитет, от една страна, и липса на координация в националните политики. Защото, ако нямаме координация в националните политики и ясно целепоставяне в националната политика, трудно можем да отстоим в рамките на преговорите в Европейския съюз каквато и да е позиция. Оттук нататък следва следващият извод, който се налага, когато се погледне докладът. Да се има предвид, че междувременно беше приета от Европейския съвет Многогодишната финансова рамка, неокончателно, предстои нейното обсъждане в Европейския парламент, но основните рамки са поставени. Вече имаме представа как ще звучи бюджетът на Европейския съюз за следващия 7-годишен период. От тази гледна точка тук изниква още един въпрос: къде останаха целите и позициите, които България ясно си поставяше по времето на предишни периоди на договаряне? България на няколко пъти заяви, че е против екологичните плащания, против отделянето на зелени инвестиции. Това беше дефинирано в доклади и позиции на България. Къде отиде тази позиция? Разбира се, че беше губеща, разбира се, че беше непечеливша за страната ни. Резултатът е ясен: в Многогодишната финансова рамка ясно е отбелязано, 20% от разходите за кохезионна политика на Европейския съюз отиват за дейности, свързани с климата. Има още един пример, който доказва първата ми теза за липсата на координация. Междувременно ние с Вас разглеждаме Годишна програма за участие на

Тази политика въобще отсъства, не е спомената – нито околна среда, нито климат. Основен приоритет в Многогодишната финансова рамка, липса на една дума в националната ни програма. Това ако не е липса на координация, какво е?! Какво защитаваме ние и от какво сме доволни?! От какво сме доволни, когато защитаваме и се връщаме от преговори, казвайки: „Ето, България участва във финансовата рамка за следващия финансов период”. Да, участва, нормално, ние сме страна – член на Европейския съюз, имаме Договор за присъединяване, имаме ясни параметри в този Договор за присъединяване и тези параметри се спазват и от Европейския съюз. Какво обаче ние направихме допълнително? България, която стои гордо на първо място по бедност в районите за развитие?! Нито един от най-бедните райони за развитие в Европейския съюз не е споменат в тази Многогодишна финансова рамка.

въобще не присъстват във финансовата рамка. Целево подпомагане за тези райони в тази финансова рамка няма. И ние говорим за балансирана кохезионна политика! Освен това гордо заявяваме тук, че са увеличени парите за плащанията по селскостопанската политика. Да, по договор те се увеличават, и това са преките плащания, но рязко са намалени парите за развитие на селските райони. Защо?! Като следствие от това, ако си спомняте други наши дебати тук, ние готвим оперативни програми, в които имаме намерение да инвестираме над 1,5 млрд. евро в развитието на 63 градски ареала, но от другата страна стои намалената субсидия за развитие на селските райони. Какво развиваме, как балансираме развитието на страната?! Имаме ли въобще някакъв поглед?! Съжалявам много, говорила съм по други доклади и съм намирала нещо добро в тях. Сега обаче ние от Движението за права и свободи сме изключително притеснени, че виждаме пред себе си един документ, който доказва, че неяснотата в националните приоритети е стигнала вече до ниво неяснота в нашата позиция, място и роля в Европейския съюз. Ние трудно ще можем да се ориентираме за приоритетите си през следващите седем години, при положение че сме допуснали това да се договори и ние да го приемем, и не само да го приемем, а да се опитваме да обясним, че това е успех за страната ни и че сме постигнали някакви конкретни резултати. Не сме постигнали, не сме! За съжаление България с тази финансова рамка и с тези позиции затвърждава ролята си на един тих потребител на каквото му дадат. Това е недопустимо! Това е национално безотговорно! И ако това може да се случи на етап предварителни преговори, то не може и не трябва да се допуска тогава, когато ние трябва да управляваме тази рамка в бъдеще. Как ще я управляваме в бъдеще? Как ще гарантираме и как ще обясним позицията сега изведнъж в Многогодишната финансова рамка ясно написано черно на бяло – 30% от тавана на преките плащания за мерки за екологизация. Екологизиране – така е преведено. Какво направихме ние? Нали се борихме срещу тези 30%?! Нищо, че в национални документи говорим, че биологичното земеделие е приоритет. Нищо, че в национални документи ние говорим, че екологията, чистото производство е бъдещето на България. Поставяхме на няколко пъти позиция, в която казахме: Не, ние няма да допуснем такъв процент! Ето го – процентът е написан. Какво правим оттук нататък? Знаете ли какво прави България оттук нататък и какво е написано в този доклад, който разглеждаме? България работи в посока как да се намалят санкциите при неизпълнение. Ние въобще не поставяме въпроса за това как бихме могли да изпълним и да използваме това изискване като предимство. Ние разсъждаваме по темата как да намалим санкциите, като не изпълним това изискване. Това е позицията на България. Това е ясно доказателство, че нито се разбира общата политика на Европейския съюз, нито тя се приема като национална политика, нито някой има намерение да използва ползите, предимствата на тази политика. Това просто ни е позицията – каквото ни дадат ние взимаме и се опитваме, ако може, защото няма да можем да се справим, като ни санкционират да бъдат по-малки санкциите. Това ни е позицията, която е написана в този доклад. За съжаление. Няма координация, няма отстоявани държавни интереси. Има примирение. Жалко! Още един период, в който ние няма да използваме всички облаги от членството

Аз ще Ви кажа колко от фондовете. Мога да Ви кажа, господин премиер, че болниците, на които Вие режете лентички, са договорени по време на правителството на тройната коалиция.

господин Волен Сидеров. Госпожо председател, господин министър-председател, дами и господа народни представители! Предишните изказващи се ме накараха да си помисля колко хора от предишните правителства са за затвора, вместо да излизат да говорят тук и да казват как се е държала България или как се държи. Нали преговорите с Евросъюза ги проведоха правителството на НДСВ и ДПС, госпожо Михайлова? Преговорите с Евросъюза бяха провалени от лицето Меглена Кунева-Пръмова, която сега се явява отново претендент за властта. АЕЦ „Козлодуй” беше продаден от Меглена Кунева, външния министър тогава Соломон Паси, които излъгаха България, че Еврокомисията иска да си затворим реакторите, а всъщност Еврокомисията нямаше такова решение. Обръщам се с призив, господин министър-председател, да покажете най-после реалната картина от преговорите на България с Евросъюза, за да стане ясна ролята на лицето Меглена Кунева-Пръмова. Защото, мълчейки си по този въпрос, Вие прикривате едно престъпление на предишно правителство, за което трябва да се търси отговорност. Един ден ще се търси отговорност. Конкретно по темата за доклада относно развитието на приоритетните теми и досиета. От този доклад, аз го прочетох, виждам, че при предишното Кипърско ръководство на Евросъюза е имало приоритети, които звучат по-добре от тези на Ирландия. Това трябва да се каже на братята ирландци, защото ние имаме далечни родствени връзки с тях, но те са направили някакви приоритети, които ги диктуват наднационалните интереси. При Кипърското управление е имало приоритети: Европа с икономика, основана на ръста. Да, това добре звучи. Постигане на по-добри резултати в това отношение. Европа, обърната към своите граждани със солидарност и социална сплотеност – също добре звучи и е добре да се изпълнява. При ирландските приоритети вече това нещо е отпаднало и ние виждаме приоритет, при който става дума за основни области на развитието, които ще бъдат: банковият съюз и реформата на финансовите услуги. Тоест, отново връщане към монетарната политика като основен приоритет, което е грешка. Тук беше казано преди мен, че Европейският съюз вече има грешна политика. Аз не само съм съгласен с това, аз го твърдя от 2007 г. Може да се извади стенограмата от моето изказване, когато България се присъедини към Европейския съюз и аз казах тогава: „Не бързайте да се радвате, не знаем какво ни чака там. Това не е лоно на братство, любов и общ алтруизъм, както някои го представят. Това е група на интереси.” И сега ние виждаме, че това е една група на национални и наднационални интереси, в които на България никога не се оставя място да защити своите интереси. Аз разбирам, ако предходните правителства се бяха борили за България и за нейните интереси в Европейския съюз, да излизат тук техни представители и да Да, тогава бих ги поздравил. Само че досегашните правителства по никакъв начин не са показвали, че защитават българските интереси в Европейския съюз, нито пък техните евродепутати. Така че, когато се отправят критики, те трябва да бъдат обективни. Какво мога да кажа аз обективно? В момента за България има отпуснати повече пари, отколкото преди. Това добре ли е или не е добре? Аз съм основен критик на правителството в момента, обаче казвам, че това е добре. За това няма как да си затворим очите. Друг е въпросът, че тези които бъдат отпуснати, няма да стигнат до обикновения български гражданин, защото системата за усвояване на фондовете поначало е порочна. Но тя порочно е направена в самия Евросъюз. За нас, като българи, е важно да осъзнаем, че България трябва вече да започне да се оглежда извън Европейския съюз. Европейският съюз е в дълбока криза, уважаеми колеги. И Европейският съюз се чуди как да ни каже, че вече не може да съществува. И аз от този доклад го виждам много ясно. На дипломатически език тук е казано: „Оправяйте се сами, вече не може да има тези субсидии и тези фондове, които ги имаше едно време, всеки да се оправя сам”. Това ми говори Европейският съюз, Брюксел, чрез своя дипломатически език, което означава, че България трябва най-после да го каже ясно на Европейския съюз. Аз какво бих казал като министър-председател или като човек, който представлява България там? Бих казал: „Запазете си вашите мизерни 200 милиона за извеждане на реакторите в АЕЦ „Козлодуй”, аз ще пусна в експлоатация ІІІ и ІV блок, Вие ако искате ни бомбардирайте, както Югославия, но няма да го направите. И от тях ще печеля в следващите десет години милиарди, вместо вашите кирливи 200 милиона, които сега ни давате, за да си загробим и съществуващата атомна енергетика”. Това бих казал на Европейския съюз. Бих казал също така на Камерън – английският министър-председател, че той е расист и ксенофоб, защото иска да взима като имигранти само най-добрите и най-умните българи. „Много пък си хитър, господин Камерън – бих му казал аз –просто това не отговаря на европейските норми, морални и етични принципи, така че вземи си думите назад и се извини на България”. Бих казал също така на Брюксел, че България не е съгласна Турция да се присъединява към Евросъюза, защото накрая на доклада виждам едно изречение, че България е одобрявала това присъединяване. Досега такива дебати не са се състояли в българския парламент. А българският парламент е най-висшият законодателен орган. Той трябва да реши дали България като цяло, като общество, политически партии и класа е съгласна Турция – една неевропейска държава с огромни проблеми в демократичното си развитие и правата на човека, да бъде присъединена към Европейския съюз. Такива дебати трябва да се проведат и да се види ясно, че българското общество е против, след което вече България, като държава, да заяви в има огромни резерви и е против присъединяването на Турция към Европейския съюз. Друго, което мога да кажа по този доклад е, че той не дава ясни ясни насоки как точно ще се осъществи икономическият ръст, поне тук в този текст не мога да го намеря, по какъв начин ще стане това. Аз много се радвам, че представители на либерално, либералстващи привърженици на турбо-капитализма като господин Мартин Димитров (сега ще поиска сигурно лично обяснение), те говорят за заетост и за доходи европейски. Чудесно! Благодаря много! Ако и другите политически сили разберат най-накрая, че доходите са основен проблем за България, дето се вика, аз мога да се оттегля в манастир и да съм спокоен, че вече в България всички политици са загрижени за своя народ. Но, уви, не е така! Продължава да се твърди и от управляващата партия, и тук, когато поставя въпроса, и мнозинството казва: няма как да станат доходите такива, каквито искате Вие, господин Сидеров!” Аз казвам: „Не бе! Има как! Ето Ви начин!”. Ето Ви златните залежи за 700 милиарда! Ето Ви енергетика! Ето Ви ЕРП-та, ето Ви държавна администрация, която трябва да орежете наполовината. Веднага освобождавате, ама автоматично, на часа, 2 милиарда на година. Въобще, с господин Дянков съм готов на обществена среща, където каже, да го убедя, че може доходите ни да се вдигнат и трябва да се вдигнат, а не да бъдем седем или осем пъти по-ниско платени от германци, австрийци, тъй като не сме по-нисши народи! Много моля да не се пропагандира расизъм и ксенофобия. Аз съм против това. И в тази връзка да да, заетостта е много важно нещо, доходите са много важно нещо, как ще стане това обаче? Това ще стане, само ако България започне да гледа в други посоки, освен към Брюксел. Светът е много голям, много широк и отвсякъде дебне спасение! Имаше един такъв филм. Ако погледнем към развиващите се държави, интензивно развиващите се, а това са Бразилия, Русия, Индия и Китай, Групата БРИК, то ще видим, че те дават по-големи възможности от Европейския съюз. В момента Европейският съюз ни дава някакви пари, с които ние нещо да правим по инфраструктурата, нещо – по селското стопанство, и толкова. Няма фондове за високи технологии, за индустриално развитие. Без такова нещо, без такова развитие България е обречена да бъде на опашката. Ние трябва да помислим как да си повишим брутния вътрешен продукт не с проценти, ами много рязко. Рязко, защото той сега е 35 млрд. евро. Това е нищожен брутен вътрешен продукт. В рамките на този продукт, каквото и да правиш с бюджета, не можеш да се оправиш! Той трябва да скочи рязко. Една Гърция, дето е много уж по-зле от нас, има 7 – 8 пъти по-голям вътрешен продукт. Ние трябва да решим как рязко България да си качи брутния вътрешен продукт, да имаме износ, да имаме конкурентен износ. Къде е икономистът господин Димитров, за да му кажа, че не трябва да влизаме в Еврозоната тогава? Ако влезем в Еврозоната ние се блоки-ра-ме. Ние трябва да можем да сме гъвкави с националната валута, тя да е по-евтина от еврото, за да можем да имаме евтин износ. Това го знае всеки икономист. Това е азбучна истина. Затова влизането ни в Еврозоната изобщо да не е зор и да не е грижа нито на това, нито на следващото правителство. Тоест, България трябва да върви към повече независимост, самостоятелност и суверенитет.

23 нарушения на ЕРП-тата, които позволяват да се отнеме лицензът веднага. Явно може би крият информация от Вас. Ето Ви доклада! Ето Ви обяснения към него! Направо ги прекратете тези договори и народът ще Ви ръкопляска. Благодаря. От името на членовете на Европейския парламент – заповядайте. Двамата едновременно вдигнахте ръка – господин Ковачев! Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Разбира се, че искаме повече пари. Разбира се, че е по-хубаво да има в европейския бюджет повече средства. Моля Ви, дами и господа от опозицията, недейте да ни разделяте по тази точка. Разбира се, че ние тук – европейските представители на България в Европейския парламент от ляво, дясно, център, сме обединени в това, че европейският бюджет трябва да бъде силен бюджет, който да може да посрещне предизвикателствата на ХХІ век и до края на нашето десетилетие да можем да реализираме това, което сме си поставили като цели в Европа и, разбира се, това, което сме си поставили като цел в България. Но, реалностите са други! Реалностите са това, което постигнаха страните членки по време на Ирландското председателство – сега, миналата седмица. И аз Ви казвам съвсем отговорно – в Европейския парламент ще има много тежък дебат както със Съвета, така и в Европейския парламент по приемането на този компромис, който ни представят страните членки. И Европейският парламент, и предложението на Комисията са много по-различни от това, което прие Съветът, но аз призовавам колегите от опозицията: нека да не използваме всичко за предизборна агитация агитация и пропаганда. Това, което е постигнато за България в тази тежка ситуация, е наистина добро. Недейте да спекулирате, че било някъде преди това вече определено какво ще получи България и българското правителство не си било свършило работата. Напротив, това е резултат на доброто, възстановено доверие в България точно от това правителство, и на неговата активна работа с нашите европейски партньори. Аз чух тук, че се леят крокодилски сълзи затова как българските региони били най-изоставените и най-изостаналите в Европейския съюз. Да, това е така и това не е хубаво. Никой не иска да е така, но нека да се обърнем назад и да видим защо, от кое компетентно правителство или коя човеколюбива диктатура до 1989 г. направи така, че нашата родина да бъде една от най-изостаналите в Европейския съюз. Нека да не спекулираме с абсолютно всичко. Аз се обръщам към моите колеги от опозицията да не използваме в предизборната година всичко, каквото и да каже правителството или членове на управляващата партия, да бъде използвано за предизборна спекулация и пропаганда. Много са примерите като атентатът в Бургас, така и Македония, така и Многогодишната финансова рамка – всичко се използва за предизборни спекулации. предизборни спекулации. Нека да се върна на Кипърското председателство – една от основните цели беше осигуряването на финансова стабилност и излизане от кризата. България продължи да бъде добър пример в тази посока. Има ясни икономически приоритети и политики, гарантиращи икономическия растеж. По този начин даваме и своя принос за излизането на Европа от кризата. България е сред добрата среда – страните, които имат растеж в Европейския съюз. По ЕВРОСТАТ ние сме някъде заедно с Австрия и Германия. Страната ни подкрепи активно създаването на Единния надзорен механизъм, който има за цел да върне доверието на европейските граждани и на пазарите в банковите институции и необходима крачка към създаването на банковия съюз. Аз мисля също, че са абсолютно безпредметни упреците от опозицията, че България не участва активно във вземането на важните решения. Такова едно важно решение беше по Единния надзорен механизъм. Кипърското председателство успя да постигне напредък и по два много важни документа – Общата европейска система за убежища и Единния европейски патент, пък Ирландското председателство има поставени задачи, като например приемането на Акт за единния пазар – много важно за завършването на единния пазар в Европа. Европа подготвя своето бъдеще. Би било една оценка за зрялост, ако ние в България също можем да се обединим около нашите приоритети, които са също така европейски приоритети, и да не търсим конфронтация за всичко. Въпреки че

наваксаме бързо това, с което сме изостанали и винаги да помним защо сме толкова изостанали и какви са причините за това, че сме толкова изостанали. Благодаря Ви много и успешна година! Думата има господин Димитър Стоянов – член на Европейския парламент.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! Съжалявам, че премиерът излезе от залата, надявам се да се върне до края на моето изказване. Днес сме се събрали да дискутираме въпросите, свързани с Ирландското председателство на Европейския съюз, което започна от началото на тази година.

защото само преди 40 години Ирландия се е намирала в състояние, което е твърде подобно на това, в което се намира България в момента. Ирландия е една съсипана, разорена страна, в която има масова емиграция, и е една от най-бедните страни в света – нещо, което го виждаме в днешната реалност на нашата собствена страна. Само за последните последните 40 години Ирландия с нейния икономически растеж и до голяма степен с влизането й в Европейския съюз достигна до нива на Топ 20 по икономическо развитие в света. Затова ние трябва да вземем този модел на келтския тигър, както беше наречен той, и да го приложим в България. Да направим така, че българският лъв – въпреки че в природата не е така, да стане по-голямо и по-силно животно от келтския тигър. В Ирландия съществуват някои практики, които трябва да бъдат заимствани в България. Аз много се радвам, че този дебат въобще съществува, защото тук, от лявата страна на залата, бяха отправени критики относно това колко присъствал и колко не присъствал министър-председателят, но в предишния Парламент въобще никога не се дебатираха темите от гледна точка на вземането на решения в Европейския съюз. Бившият министър-председател Станишев никога не е идвал от тази трибуна, както го прави сегашният, да докладва за това какви решения се вземат. Всичко се правеше на тъмно, всички решения се вземаха на тъмно. Сега поне имаме този дебат, който е веднъж на две години, и това не е достатъчно. В Ирландия има система, при която Парламентът трябва да одобрява важните решения, преди те да бъдат представени в Брюксел. Тази система позволява на Ирландия наистина да отстоява една национална позиция, която защитава нейните интереси по-добре, отколкото в момента са защитавани българските интереси. В Ирландия има система, при която, когато се променят европейските договори, когато се присъединяват нови държави, това се случва чрез референдум и по никакъв друг начин – няма решение на Народното събрание, няма дебат на Народното събрание. Не Народното събрание е суверенът на тази държава. Да, Народното събрание е нейният представителен орган, но когато става дума за толкова важни въпроси – като изменението на европейските договори, като присъединяване на нови държави към Европейския съюз, това в Ирландия се случва чрез референдум. И в България също трябва да бъде приложена тази система – чрез референдум да бъдат определяни тези въпроси. Когато се гласуваше Лисабонският договор, ирландците първоначално го отхвърлиха на референдум и това им позволи впоследствие да договорят десетки и десетки отстъпки, и много от правилата, които важат за останалите държави, които ги задушават и задължават в момента, които убиват нашите икономики, защото Европейският съюз до голяма степен така е изградил системата си, че за европейските производители има изисквания, а за чуждите производители няма изисквания и затова има евтин внос, затова европейската икономика страда. голяма част от тези изисквания не важат за Ирландия точно защото ирландският народ, имайки правото на референдум, ги отхвърли. Ирландия е една държава, в която има стабилно демографско развитие. Най-интересното е, че за разлика от много други западноевропейски държави, при които има голяма имиграция извън Европейския съюз – от африкански африкански държави, азиатски държави, мюсюлманска имиграция, които имат големи семейства и затова населенията на Великобритания и на Франция нарастват. Населението на Ирландия нараства без да има такава имиграция, защото в Ирландия са разбрали едно – че не може да имаш демографски растеж, когато повече от половината заченати деца биват абортирани всяка година, и е приела политика да ограничава тези тенденции, да ги отхвърля и затова Ирландия расте като население, действително единствената страна без имигрантски вълни извън Европейския съюз, която има такъв растеж. Затова в рамките на следващото председателство България трябва да вземе тези полезни примери.

Комисарят Хан обяви, че за Испания средствата ще се пренасочат от инфраструктура към откриване на работни места – това е политиката на Европейската комисия. Българското правителство направи много за усвояването на фондовете, направи много за инфраструктура, но е време да разшири своя кръгозор, да го разшири и да гледа това, което е полезно за хората от гледна точка на тяхната работа, от гледна точка на техните доходи, каквато е препоръката в момента и на Европейската комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Сега съгласно нашето решение министър-председателят може да отговори. Явно докладите на господин Сидеров го накараха да реагира веднага. Извинявам се, господин Гумнеров има възможност от името на независимите народни представители – членове на Българския парламент. Пет минути, господин Гумнеров.

Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Цачева! Бих искал да кажа: уважаеми господин министър-председател, но за съжаление той излезе от залата. Аз като единствения представител на евроскептична коалиция – Коалицията „Не на Европейския съюз”, която е в този Парламент, и в качеството си на независим народен представител исках да поздравя господин Борисов, затова съжалявам, че излезе. Да го поздравя, че успяха да извоюват, макар и трудно, но малко повече пари за България. Да го поздравя, че го направиха въпреки този договор за присъединяване, който е заробващ, робски и дискриминационен спрямо България – договор, подписан от Кунева и от бивши политици, които днес вместо отново да влизат в политиката, трябваше да бъдат разследвани и съдени и евентуално вкарани в затвора, ако се намерят нарушенията, които ние смятаме, че ги има – нарушенията към българския национален интерес. А иначе, аз като евроскептик смятам, че България е крайно време да преосмисли отношенията си с Европейския съюз, защото е очевидно, че Европейският съюз води дискриминационна и ксенофобска политика спрямо България – както икономическа, както нормативна, така в момента и чисто демографска. Аз съм силно притеснен, че никой в тази зала не иска да говори за тръгващата тенденция в момента в европейските държави, във флагманите на европейските държави, във флагманите на Европейския съюз за пряка дискриминация спрямо българите и българските граждани. Тук не става дума само за Великобритания, където нейни политици излизат и обясняват как те, англичаните, щели да вземат само културните и начетени българи, а циганите, ромите и ниско културните да Тук става дума и за Германия, която почти излиза вече с едно официално становище – нейните градове излязоха със становище, че българските, забележете, имигранти, българските участници в трудовия пазар на Германия едва ли не били виновни за кризата, която там също се задълбочава, и те щели да поискат помощ от федералното правителство и от Европейската комисия за справяне с българските имигранти. Тук става дума за Франция, която, спомняте си, че само преди година съвсем целенасочено върна няколкостотин български граждани в България от Франция, като по този начин прекрачи тънката граница и влезе в пряка дискриминационна политика спрямо България. Става дума и за Холандия, която без да има никакви основания, дълго време не пускаше България в зоната на Шенген – друг е въпросът, че според нас влизането ни в Шенген ще бъде огромна грешка. Въпреки това Холандия прояви пряка дискриминационна политика в това отношение. Какво излиза, уважаеми дами и господа? Че Европейският съюз, основните държави в Европейския съюз, той като организация отстъпва от един от основните си принципи, заради който и ние влязохме там – свободно движение на стоки, капитали и хора, забележете.

бяхме добри, когато пуснахме техните вериги в България, убивайки българския малък бизнес. Лоши сме, когато българите пожелаят да изпълнят онова, което имат право по договор – да отидат там. Добри сме, когато българските пари изтичат към Западна Европа и сме лоши, когато ние българите искаме да отидем там. Това е пряка политика на дискриминация. Тъй като тук някой ще каже, че това не е политика на Европейския съюз, а на отделни държави и политици в него, аз ще Ви кажа, че това не е вярно. Спомнете си, че само преди може би десетина дни тук беше еврокомисар Вивиан еди-коя си, дори не си заслужава човек да запомни името на такава жена, която направи най-ксенофобското и дискриминационно изказване, което някога съм чувал от европейски политик. Тя каза, че Европейският съюз, позицията му, нейната позиция е, че циганите трябва да бъдат интегрирани по местоживеене. По-ксенофобско, по-дискриминационно изказване, което пряко показва каква е политиката на Европейския съюз спрямо България, няма и не е имало. Ето защо, уважаеми дами и господа, аз смятам, че ако не този Парламент, за който е очевидно, че няма това желание, то в следващия Парламент е крайно време да започне сериозен дебат за преосмисляне на позициите, преосмисляне на отношенията между България и Европейския съюз, да започне сериозен дебат за предоговаряне на условията, при които сме приети и съответно да започнат преки мерки да се търси отговорност от хората, които подписаха тези условия и поставиха България в позиция на колония. Благодаря. Желая Ви лек ден!

ще се обърна към това, което каза господин Сидеров, защото той ме наведе на мисълта в крайна сметка кой носи отговорност за това, че България е част от Европейския съюз. Тъй като знам, че основната заслуга за постигнатата договореност, както беше казано и от преждеговорящия от БСП, се преписва на предходното правителство, искам да обърна внимание, че изглежда само един човек носи отговорност за присъединяването на България към Европейския съюз – човек, който е осигурил еднолично 1 млрд. евро за България, човек, който е осигурил 800 млн. евро за икономиката на страната ни, който еднолично е преговорил всички глави. И изглежда за целия този период само 21 пъти е казал „не”. Господин Сидеров, изглежда госпожа Кунева, еднолично смята според нейния уеб сайт, че носи отговорност за това. Затова нека да не спорим. Не знам защо БСП и ДПС си приписват заслуги за присъединяването на България към Европейския съюз – явно заслугите са другаде. Същата тази госпожа Кунева, както ДПС и БСП имат своята роля неизбежно за присъединяването на България към Европейския съюз, но най-голямата роля имат хората, които работят в българската администрация. Искам изрично да благодаря на всички, участвали в подготовката на преговорните ни позиции не само от Министерството на външните работи, от Министерството на земеделието и храните, от Министерството на финансите, от Министерския съвет, от всяко едно ведомство, Постоянното ни представителство в Брюксел, които помогнаха България да бъде една от страните, които нямат намалени средства в тази финансова рамка. Искам също така да обърна специално внимание, че никой в правителството не е ентусиазиран от резултатите. Ние гледаме на резултатите абсолютно трезво. Гледаме трезво, защото си даваме сметка, че когато общият бюджет на Европейския съюз се съкращава, когато страните, които дават средствата на Европа, искат да дадат по-малко, рискът, пред който бяхме изправени, беше нашата страна да получи и по-малко пари за собственото си развитие. В крайна сметка целият бюджетен дебат в Европа е за 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Този 1% за страни като България, най-бедната страна в Европа, е важен. Затова беше важно да защитим и парите по кохезионната политика, които по никакъв начин не бяха гарантирани от началото на преговорите. Нека да не забравяме, че в рамките на тези преговори някои страни, много подобни и близки до България, страни като Унгария, като прибалтийските страни, получиха съкращение на своята кохезионна политика с около 25%. Разбира се, те имат компенсации, за които беше споменато в началото на дебата. Доста едностранчиво, подвеждащо и направо цинично е да се твърди, че с тези компенсации се компенсира цялата разлика, която те получават. В случая с Унгария компенсацията е едва за някъде около 5% от средствата, които Унгария губи по линия на кохезионните фондове. Затова нека да бъдем трезви и внимателни в оценките, които даваме за случилото се. Разбира се, че България иска Европа да има по-голям бюджет, разбира се, че за нашата страна средствата са важни не само от гледна точка на нашето развитие, а и защото всички в това правителство, в това мнозинство сме убедени, че имаме нужда от силна Европа, за да постигаме своите цели – български в Европа и европейски – в глобален мащаб. Но докато сме страна, която получава от европейския бюджет, а не сме страна, която дава на европейския бюджет, нашата основна грижа ще бъде как се използват средствата, които идват в нашата страна. Затова няколко кратки уточнения. Първо, по отношение на кохезионната политика. Средствата, които България получава по това направление, не са средства, които ще паднат от небето. Това са пари, които трябва да бъдат изработени с конкретни проекти, с конкретни инициативи и защитени в Брюксел.

Да, някой каза преди малко в дебата, че сме били тихи и сме вземали какво ни дават. Извинявайте, но предходното правителство беше шумно в далаверите, които правеше с европейските пари. Всички си накупиха джипове, кръщавайки ги селскостопански машини, някои ги осъдиха в Германия – българската съдебна система още други си направиха проекти, от които направиха като консултанти милиони, да не говорим и за още по-големи далавери. Но в крайна сметка успяха да използват от европейските фондове 0,4%. Няма значение кой какво е започнал, има значение кой какво е направил и завършил. Магистралите, които се строят в България в момента, мостовете, които се строят в България в момента – всичко това е благодарение, и е отчетено от всички наши партньори в Европейския съюз, на усилията, които българското правителство и мнозинството ГЕРБ в този Парламент положиха в изключително трудни условия, в условия, в които всеки евроцент, всяка българска стотинка трябваше да се дели на две, за да можем да знаем къде точно да отидат парите, така че вече да сме на средните нива на усвояемост на европейските фондове в с другите страни членки. Ако бяхме на това положение две години след членството си, досега щяхме да сме много, много по-напред. По кохезионната политика преговорите ни не бяха хич лесни и те бяха защитени с конкретни аргументи, свързани с постигнатото в рамките на тези четири години, с отдалечаването на онзи мракобесен период, в който парите се разхождаха в България и ги вземаха само тези, които в крайна сметка попаднаха под ударите на закона и под ударите на европейските разследвания, свързани със спирането на фондовете за нашата страна. България сега е една от страните, които нямат спрени европейски програми. За съжаление, има други такива европейски страни. По отношение на земеделските плащания много важен елемент. Да, те са гарантирани в договора ни, но когато няма пари и когато се съкращава бюджетът, първата заплаха, с която се сблъскахме в хода на преговорите, беше българските земеделски производители да не могат да достигнат средните стойности, които получават на директни плащания и са договорени с договора. Първото предложение, което беше сложено на масата, беше за съкращаване именно на тези средства. Благодарение на усилията, които това правителство положи, както в рамките на двустранните ни срещи със страни като Германия, Холандия, Великобритания,

че тези преговори са били лесни, няма представа за какво говори, защото когато средствата намаляват е важно как и по какъв начин защитаваш своя дял в тези средства. На последно място – „Козлодуй”. Много се изприказва за „Козлодуй”. Разбирам емоцията. Не смятам, че Европейският съюз беше прав да задължава България да закрива реакторите на „Козлодуй”. Искам да обърна внимание защо България беше поставена в това положение преди години – заради неизпълнени ангажименти, заради поети пред нашите партньори в Европа и неизпълнени ангажименти и взети средства още от времето на господин Любен Беров. Нека да бъдем коректни към историята и да знаем, че в това отношение една държава, където и да се намира тя,

Слава Богу, благодарение отново на аргументите и на действията, които правителството предприе на всички нива, ние получихме средствата, от които имаме нужда на този етап. Остава въпросът през 2020 г. да бъдат договорени допълнителни средства за следващия период. Това са реалностите, в които живеем. Това са реалностите, с които се сблъскахме в рамките на тези преговори. Наистина съм доволен, спокоен, че постигнатото от нашата страна е правилно и ще ни даде възможност да ползваме европейските средства за развитието на нашата собствена икономика оттук нататък. Иначе общите приказки могат да бъдат много. Общите приказки могат да бъдат шумни, те няма нужда да са свързани с фактите, защото, както знаем, отляво фактите никога нямат значение. Основният факт, основната истина, която никога не трябва да забравяме,

далеч по-развита от Ирландия, далеч по-стабилна от много други страни в своето финансово и икономическо отношение. (Реплики.) Историческата отговорност е ясна и по нея няма защо да спорим. Тя се носи от Българската комунистическа, сега наричана социалистическа, партия, от нейните наследници и нейните пропагандатори в нашето общество. По същия начин е ясна и друга истина и е доказана в европейския дебат и затова европейските социалисти имат непреодолим проблем, когато се изправят пред своите избиратели на европейските избори. Всички знаят простата истина, доказана в съвременната ни история: социалист в средата на пустинята да го сложиш, ще предизвика дефицит от пясък. (Шум и реплики. Това в крайна сметка е нещото, което прозира през всички приказки и през всички твърдения на всички вляво в тази зала. Заповядайте, добре дошли в съвременна Европа! Господин премиер, желаете ли да вземете думата? Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Благодаря, първо, на всички политически партии, на независимите депутати, които взеха отношение, на евродепутатите, разбира се. Хубаво е по теми, които всички познаваме, да се опитваме да не политиканстваме, а да се придържаме към реалностите. Съжалявам, че госпожа Михайлова от ДПС дойде, каза си стихотворението и си тръгна. Бих искал да й отговоря, но за съжаление, сигурно има много по-важна работа. Съжалявам, че

Темата е тази. Вие започнахте с темата и аз карам по конспект, както е хубаво да се казва. Едно от най-големите опасения на Европейския съвет беше, че все по-модерно става всяка една държава му поставя ултиматуми. Това е нещо, което изобщо не отговаря на принципите на Обединена Европа. В Европейския съвет има премиери, президенти, социалисти, либерали,

Имаше две възможности: едната – не се приема бюджетът. Ако бях послушал

С една дума всички ние започвахме изказванията си, че трябва да се направи компромис. Всички! Социалисти, либерали, десни – всички! Президентът Ромпой и президентът Барозу – също. Президентът Ромпой и президентът Барозу положиха огромни усилия. Те проведоха индивидуални срещи с всички членове на Европейския съвет – до един! И по много пъти. Всеки един от нас отива и казва: „Исках за най-бедните райони”. Има протоколи и можете да видите – три пъти поне съм го казвал. Господин Станишев има приятели социалисти премиери и може да ги пита. Три пъти! Последен се изказах още веднъж за бедните райони и ми беше отговорено така: „България като цяло взема най-много и Вие си разпределяйте парите. Това, че от 0,8% не сте усвоявали години наред, ние не сме виновни. Да

за Чехия, за Унгария, за Словакия. Затова исках колегата Станишев да продължи изречението, защото по същество е прав. Ние всички искахме да получим повече пари – двадесет и седем плюс една Хърватия, чийто

защо да Ви ги даваме на Вас?” Ние трябва да отговорим там, че в условията на най-тежката криза в света, за първи път в историята на Европейския съюз се реже бюджет – не се дават повече пари отгоре. Когато се дават повече пари отгоре е лесно. Когато се дават обаче по-малко, всяка една държава трябва да направи компромис. Всички държави в тези 40 часа работа без прекъсване направиха големи компромиси.

Техните депутати там също ще бъдат много остри и няма да бъдат щастливи от това. Те им дадоха като утешителни награди: взимаме ти седем милиарда – даваме ти един; взимаме ти шест – даваме ти 800 млн. евро. В общи линии така ги завъртяха всичките.

А всички искахме да излезем от този Съвет с бюджет, защото той беше фатален за всички останали, за всички нас, ако не се приеме. Дебатът в Европарламента ще бъде много тежък, защото всичко това, което казаха господин Станишев, Мартин Димитров, господин Сидеров, е абсолютната истина. Всички усещат, всички виждат, че да постигнеш съгласие и то с 27 гласа – 26 не стигат, е може би уникално управление в света за всичките му форми на съществуване. депутати да изберем тук и да ги затворим в една стая – няма да могат да стигнат, сигурен съм, по никакъв начин до съгласие. Затова считам, че Европейският съвет направи огромна крачка, много трудна. В общи линии затова казах, без никаква помпозност, че резултатите са добри за България. Има държави, които са много по-зле – много, много зле дори. Разбира се, в преговорите ни тежеше това, че имахме ниска усвояемост. Извинявайте, но когато отиваш и казваш: „Малко са ми, примерно, 15 милиарда, искам 30”,

отляво.) Вие в условията на най-цветущото във финансово отношение време за света, когато тук отчитахте 3-4 млрд. лв. излишъци в бюджета, сте се договорили за подобна финансова рамка. Ние в условията на криза, на най-тежка криза, когато режат Съюза, сме договорили с малко повече. И вместо да кажем, господа, да вървим напред, да използваме целия административен капацитет на всички партии и да се концентрираме върху това, което каза господин Сидеров – защо в определени държави има такова настроение срещу нас, пак да

Така че Вие от ГЕРБ бъдете възпитани и не подвиквайте така, защото виждате колко е грозно. Далеч съм от мисълта да съм обединител на нацията, но по няколко теми, ако бъдем обединени, много по-лесно ще се справяме в Европа и в света. А Вие щом искате да сме разединени, това е най-лесно. Ние сме го доказвали десетилетия, векове наред, включително и когато са ни завземали

края на краищата всяка една нация си заслужава съдбата, която си кове. Защо да не се бяхме обединили по европейските въпроси? Разбира се, това, което и Мартин Димитров каза за еврозоната, би било много добър дебат всяка партия да си излъчи най-добрите финансисти и икономисти, да седнат и да видят плюсовете и минусите, да ни го представят в парламента, да имаме решение. (Шум

Мога винаги да Ви отговоря, че ако не бяхте правили „Цанков камък”, не бяха правени толкова проекти, които да дръпнат милиарди, нямаше и районите да ни бъдат най-бедни.

през министър Делян Добрев на прокуратурата, тъй като видях, че има констатации. Така че съм изпълнил и този ангажимент. Благодаря на всички, които взеха отношение, защото действително в основната си част са прави – проблемите в Европейския съюз са много тежки, все по-трудно се договаря каквото и да било. Знаете основния принцип на Брюксел, че нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. А когато, повтарям, трябва да се вземат и да се защитят интересите на 27 държави, представете си в какво положение са премиерите, които се върнаха от Брюксел и казват – да, със 7 млрд. евро по-малко имаме през този период, с 6 милиарда или 5 милиарда, или 20%. Техните парламенти сигурно по същия начин казват: „Защо не гласувахте „против”, защо не наложихте вот?” Ако бяхме наложили вот, всъщност, за каква обединена Европа става въпрос? Но приемам, че и трябва да се говори срещу управлението, така че благодаря за вниманието. С това процедурата по т. 1 от програмата ни